Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa radom na 24. sjednici Hrvatskog sabora idemo na raspravu o: - Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2006. godinu, Izvješću o obavljenim revizijama za 2005. godinu i - Izvješće o obavljenim revizijama za 2005. godinu, posebni dio, službena tajna. E trebalo bi u pogledu ovoga posebnog dijela Izvješća o obavljenim revizijama za 2005. godinu koje se odnosi na, trebalo bi glasovati o skidanju oznake službena tajna ali kad dođe kvorum onda ćemo glasova ti o tome. Sad ne možemo glasovati. 11. Zakona o Državnoj reviziji Državni ured za reviziju dostavio je navedena izvješća. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Glavni državni revizor Šima Krasić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pa evo po 12. put dostavljamo izvješće o radu Državnog ureda za reviziju, godišnje i o obavljenim revizijama. Ovo izvješće se odnosi na izvješće o radu 2006. godine i na obavljene revizije u 2005. a neke i ranijih godina jer znate da mi neke revizije obavljamo po dvije ili tri godine. Prema Zakonu o Državnoj reviziji mi smo dužni svoje godišnje izvješće o radu, izvješće o obavljenim revizijama dostaviti Hrvatskom saboru do kraja godine za prethodnu godinu što i činimo svake godine. Naime postavljaju se tu i neka pitanja zašto 2007. je sada, a nema već izvješća za 2006. Pa revizija je, počinje sa revizijom, financijskim izvješćem. Izvještajima subjekata revizije i dok nemamo financijskih izvještaja kao osnovu temeljnog dokumenta mi ne možemo početi revizije. Tako da sada već radimo revizije za 2006. Financijske izvještaje se ove dane predaju, a neki od subjekata će ih predavati i krajem trećeg odnosno krajem četvrtog mjeseca. Za obavljanje poslova Ureda donosi se Godišnji program i plan rada. Kod izrade Plana rada za 2006. godinu za izbor subjekata revizije primijenjeni su sljedeći kriteriji: zakonske obveze revizije, nepovoljno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju iz prethodne godine, materijalna značajnost nepravnilnosti, broj podnesenih prijava, zahtjeva i zamolbi za provedbu revizije po pojedinom subjektu i prikupljeni podaci od drugih institucija i javnih medija. Prema odredbama Zakona Ured obavezno godišnje obavlja reviziju Državnog proračuna, fondova na razini države odnosno zavoda te proračuna lokalnih jedinica. Sve druge revizije obavljaju se prema programu i planu rada Državnog ureda za reviziju. Bez obzira na vrstu subjekta revidiranja ciljevi revizije bili su sljedeći: provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti ostvarenje prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka te namjensko trošenje sredstava kako je određeno Državnim proračunom, proračunom lokalnih jedinica, financijskim planovima i drugim propisima. Provjeriti financijske i druge transakcije u smislu zakonskog korištenja sredstava, provjeriti primjenu zakonskih i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko-računovodstveno poslovanje te revizijskim postupcima obuhvatiti cjelokupno poslovanje subjekta revizije. Revizijskim postupcima obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanja subjekata kako bi se utvrdilo iskazuju li financijski izvještaji istinito i objektivno financijski položaj i rezultate financijske aktivnosti te je li poslovanje obavljano u skladu s propisima. Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo subjekta s osvrt na organizaciju i obavljanje poslova unutarnjeg nadzora, računovodstveno poslovanje te prihodi i rashodi kod kojih je posebna pozornost usmjerena na proces planiranja i trošenja sredstava. Revizijom je provjerena učinkovitost i ekonomičnost trošenja javnih sredstava. Posebna pozornost usmjerena je na postupke nabave i primjenu propisa o javnoj nabavi s obzirom na značajna sredstva koja se tu troše. Izvješće o radu Ureda za 2006. godinu sadrži informacije o provedbi godišnjeg programa rada i o broju obavljenih revizija. Opisane su osnovne značajke proračunskog sustava i sustava nadzora nad proračunskim sredstvima te postupci i metode revizije. U izvješću se daje sažetak nalaza, preporuka obavljenih revizija s pregledom danih mišljenja. Daje se i pregled broja danih naloga i preporuka revizije te broja izvršenih naloga i prihvaćenih preporuka u vremenu nakon revizije. Osim podataka o obavljenim revizijama u izvješću se daju i podaci o financijskom poslovanju Ureda. Uz osvrt na međunarodnu suradnju te realizaciju strateškog plana opisani su i poslovi iz djelokruga unutarnje revizije koji su obavljeni u proteklom izvještajnom razdoblju. U ovom izvještajnom razdoblju od 1. listopada 2005. do 30. rujna 2006. Ured je obavio 747 revizija od čega 484 revizije financijskih izvještaja i poslovanja a 262 uvida u financijske izvještaje jedinica lokalne odnosno Obavljena je jedna revizija učinkovitosti, zaštita priroda na području Nacionalnog parka Risnjak. Radili smo je zajedno paralelno sa revizijom Slovenije. Uspoređivali smo podatke a možemo poduzeti određene zajedničke mjere jer se radi o staništima životinja koje prelaze s jednog područja na drugo, a zaštićene su. obavljena je za Državni proračun i 29 korisnika Proračuna. 380 lokalnih jedinica, 54 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i lokalnih jedinica, 3 neprofitne organizacije, 4 projekta te 85 drugih subjekata u koje spadaju centri za socijalnu skrb, muzeji, kazališta, knjižnice, škole, vrtići, učenički domovi, glazbene ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, javne vatrogasne postrojbe i neki drugi korisnici. Od navedenog broja obavljenih revizija financijskih izvještaja i poslovanja. Osam revizija je obavljeno kao pilot revizija u okviru ciljanih projekta po propisanim procedurama testiranjem priručnika i smjernica za rad državnih revizora Europske unije uz primjenu novih informatičkih alata. Jednak postupak primijenjen je i za promjenu revizije učinkovitosti. Revidirana su javna sredstva u ukupnom iznosu sto četrdeset i jedna četiri na 121 milijardu kuna ili 85,6% odnosi na proračunska sredstva državnog i lokalnih proračuna. U okviru proračunskih sredstava prihod državnog proračuna iznosi 103,1 milijardu kuna ili 85,2%. Prihodi Grada Zagreba 5,6 milijardi ili 4,6% dok prihodi ostalih jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave iznose 12,3 milijarde kuna ili 10,2%. Osim proračunskih sredstava revizijskim postupcima su obuhvaćena i druga javna sredstva u iznosu od 20,4 milijarde. Odnose se na prihode revidiranih, javnih, komunalnih, te neprofitnih organizacija. Uz porezne prihode vrijednosno najznačajniji prihod državnog proračuna su doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te zapošljavanje. U 2006. godini doprinos za zdravstveno osiguranje ostvaren u iznosu 14,1 milijardu kuna. Doprinos za mirovinsko osiguranje 15,7 milijardi kuna, a za zapošljavanje 987 milijuna kuna. Ovdje treba naglasiti da su rashodi značajno veći od ostvarenih prihoda. Tako su rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosili 16,1 milijardu kuna, a nedostatna sredstva od 2 milijarde kuna nadoknađena su iz drugih proračunskih prihoda ili vlastitih prihoda zavoda. Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznosili su 24,3 milijarde kuna, tako da nedostatna sredstva u iznosu od 8,6 milijardi kuna nadoknađena su iz drugih proračunskih sredstava. Za isplate mirovina izdvojeno je 23,7 milijardi kuna, odnosno 50,9 posto sredstava više od sredstava prikupljenih doprinosima. Doprinos za zapošljavanje ostvaren je u iznosu 987 milijuna kuna, a Zavod za zapošljavanje utrošio je milijardu kuna. Razliku sredstava je namirio iz svojih vlastitih prihoda. Prihodi Grada Zagreba i drugih lokalnih jedinica ostvareni su za jedno cijelo tri milijarde više od prihoda u prethodnoj godini. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, o obavljenim revizijama se sastavlja izvješće s nalazima i preporukama, te mišljenjem o poslovanju i financijskim izvještajima zakonskih subjekata, Sva izvješća dostavljena su zakonskim predstavnicima, vijećima i skupštinama lokalnih jedinica kako bi se po njima mogle poduzeti određene radnje i otkloniti uočene nepravilnosti. Mi ovdje očekujemo da predstavnička tijela kojima uručujemo izvješće na lokalnim jedinicama uručujemo ih i odgovornim osobama u poglavarstvima i to, poduzimaju određene mjere kako bi od svojih od svojih izvršnih tijela zahtijevali da se određene nepravilnosti, odnosno isprave odnosno u buduće ne čine. Uz dostavljeno izvješće od zakonskog predstavnika revidiranog subjekta tražimo pismeno očitovanje da nas u roku od 60 dana izvijeste što su učinili po našim nalazima. Na taj način ured je prije početka druge revizije pokušava utjecati na subjekte revizije da otklanjaju određene nepravilnosti, odnosno da neke nepravilnosti ne čine. Zakonom o državnoj reviziji propisane su ovlasti ureda koje su usklađene s međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i s dobrom praksom drugih država. Ured nema ovlasti za poduzimanje bilo kakvih kaznenih mjera. To obavljaju za to ovlaštene državne institucije – odvjetništvo, MUP i ostale koje jesu. Međutim, ja ću ovdje naglasiti da je ostvarena korektna suradnja sa navedenim institucijama. Samo u ovom izvještajnom razdoblju surađivano je na 70 predmeta državnim odvjetništvom i Na 31 predmetu s MUP-om i na 18 predmeta s Hrvatskim fondom za privatizaciju. Na više predmeta sa Poreznom upravom i drugim institucijama koja imaju određena saznanja o poslovanju, odnosno koje imaju za nas važne podatke pa ih razmjenjujemo kao što je riznica i drugi. Neki ovi postupci se vode na zahtjev, odnosno prema utvrđenim nepravilnostima našeg ureda, a neke vode sami u kojima mi doprinosimo doprinosimo svojim saznanjima, prikupljenim podacima da se ti postupci provedu što je moguće korektnije. Obavljanje revizije u proteklom izvještajnom razdoblju ured je subjektima revidiranja dao ukupno 3140 naloga i preporuka. Prema pristignutim očitovanjima u roku od 60 dana od uručenja izvješća postupljeno je po 1467 naloga i preporuka ili 46,7% ukupnog broja naloga. Ovdje bih također htjela naglasiti da sve nepravilnosti nisu i kažnjiva djela, da mi u svojoj reviziji utvrđujemo, u financijskoj reviziji usklađenost sa zakonima, ekonomično ili učinkovito trošenje sredstava, odnosno dajemo ocjenu o poslovanju subjekta. Primjenjuju se i propisi kao što su provedbeni propisi, uredbe, pravilnici, uputstva itd. koji nemaju sankcija. Tako da jedan veliki broj vjerojatno tih nepravilnosti nije ni sankcionirano ali se nastoji da se poštuju i svi provedbeni propisi koji su zasnovani na zakonima. Osim objektivnog utvrđivanja činjenica o poslovanju subjekata, te davanja naloga i preporuka za poboljšanje poslovanja zadaća ureda je izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o načinu raspolaganja javnim sredstvima. To čine u svim zemljama i najveće najveće potpora uredu je da se provode njegove javnost i zastupnici u parlamentu. Osim objektivnog utvrđivanja činjenica podaci prikupljeni tijekom revizije službena su tajna sve dok se izvješća ne dostave Hrvatskom saboru, a na lokalnoj razini, predstavničkim tijelima kada postaju dostupna javnosti nakon rasprave u Saboru izvješća su dostupna javnosti na našim web stranicama pa se već danas može s tim poslužiti svi koji žele. Izvješća o obavljenim revizijama koje je dostavljeno ovom Saboru ima 467 stranica. Ono sadrži sadrži jedan sažetak od nekakvih 22000 stranica revizorskih izvješća koje su revizori napravili tijekom ovog razdoblja. Sažetak izvješća o obavljenoj reviziji sastoji se od tri dijela mišljenja, općih podataka, naloga i preporuka. U skladu sa revizijskim standardima i prema uobičajenoj praksi naših institucija, na temelju utvrđenih činjenica izražava se mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju revidiranog subjekta. Tako već nekoliko godina uobičajeno dajemo mišljenja ona se razlikuju u bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno i suzdržano. Bezuvjetno je ono kad kad su utvrđene nepravilnosti ih nema ili su beznačajne. Uvjetno kada su utvrđene nepravilnosti ali nisu značajnije za poslovanje subjekta, odnosno utvrđuje se prag značajnosti tih nepravilnosti i izračunava u koju vrstu mišljenje neko spada. Kada su utvrđene značajnije nepravilnosti daje se nepovoljno mišljenje. A imamo i suzdržano kada nemamo dostupnih podataka, odnosno ne možemo izraditi mišljenje jer se provodi revizija ograničenog opsega. U ovom izvještajnom razdoblju za financijske izvještaje i poslovanje 102 ili 21% revidiranih subjekata izraženo je bezuvjetno mišljenje. Za 9 ili 1,8% nepovoljno. Dok je za sve druge revidirani subjekt izraženo uvjetno mišljenje 373. Ovdje bih još htjela naglasiti da sve subjekte, da je izraženo nepovoljno mišljenje dostavljamo institucijama koje su za to … /Govornik se ne razumije./ … da se utvrdi da ne postoje nekakva kažnjiva djela. Povećani broj subjekata na državnoj razini za koje je izraženo bezuvjetno mišljenje, a smanjen broj subjekata na lokalnim razinama. Učinka revizije vidljiv je kroz pozitivne pomake u vođenju poslovnih knjiga, čuvanju i korištenju javne imovine, trošenju i racionalnijem gospodarenju javnih cestama. Dio izvješća u kojem se opisuju opći podaci odnosi se na osnovne financijske pokazatelje revidiranog subjekta, a u nalozima i preporukama se u skraćenom obliku navode značajnije nepravilnosti u njihovom poslovanju te daju nalozi i preporuke našeg ureda. Nakon ovih okvirnih podataka o uredu, broju i vrsti revizija, te broju danih mišljenja kao iznos ukupno revidiranih sredstava ja ću iznijeti osnovne podatke iz nalaza obavljenim revizijama u ovom izvještajnom razdoblju. Naime, mi svake godine uočavamo poboljšanje u revizijama, kako u svom radu, kvalitetnija naša izvješća, tako i u radu subjekata revizije. Najčešće nepravilnosti mogu se podijeliti u 3 grupe. Prva je nepravilnost u računovodstvenom poslovanju. Zapravo nepravilnosti u neplaniranju i trošenju sredstava te nepravilnosti u postupcima javne nabave. Broj nepravilnosti koje se odnose na računovodstveno poslovanje se smanjuje. Najčešće su nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju popis imovine, obveza i potraživanja. No popisi nisu cjeloviti, da nisu usklađeno sa knjigovodstvenim stanjem, odnosno sa stvarnim stanjem. Pogrešno evidentiranje pojedinih prihoda i rashoda, evidentiranje rashoda u vrijeme plaćanja umjesto u vrijeme nastanka obveze. To opet ono ponavljamo i pokušavamo da se to prihvaća. Pojedine formalne greške vođenja pomoćnih knjiga, evidencija, knjiženja na pogrešnim računima i sl. raspravljaju se u tijeku revizija i većina ih se ispravlja u to vrijeme. Nepravilnosti u dijelu prihoda i primjetaka te rashoda izdataka najčešće se odnose na nerealno planiranje izvršavanja rashoda u skladu sa financijskim planovima. Ured je upozoravao i na nedostatnu kontrolu prenesenih, odnosno transferiranih sredstava proračunskim korisnicima i drugim. Znamo da su proračunski korisnici obvezni kontrolirati u što se troše transferirana sredstva i moraju imati povratnu informaciju o tome. Treća grupa nepravilnosti odnosi se na provedbu postupaka javne nabave. Procjenjuje se da je u javne nabave u revidiranom razdoblju utrošeno 35 milijardi kuna javnih sredstava, sredstava trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu države i lokalnih jedinica. Prema našim podacima objavljeno je 11 tisuća 205 javnih nabava, velike vrijednosti, i 17 nabave male vrijednosti. Prema tome u tom razdoblju mislimo da je bilo negdje oko 28 tisuća javnih nabava. Revizijom su obuhvaćena sredstva za javne nabave u iznosu oko 22,3 milijarde kuna, a odnose se na korisnike državnog proračuna 29 subjekata, 7,9 milijardi od čega 2,8 milijardi se odnosi na lijekove. Lokalne jedinice 308 subjekata 2,3 milijarde. Druge korisnike proračuna, njih 85, 132,6 milijuna kuna. Trgovačka društva u vlasništvu subjekata, u državnom vlasništvu i lokalno 10,7 milijardi. Trgovačka društva u vlasništvu lokalnih jedinica 45 subjekata, 952 milijuna kuna te neprofitne organizacije 117 milijuna kuna. Radi toga je ovo područje vrlo značajno. Ima izravan utjecaj na učinkovitost korištenja proračunskih sredstava. Iako se postupci javne nabave već 10 godina provode prema propisima, pravilima, pa su u tom smislu razvila i odgovarajuće praksa još uvijek se pojavljuju nepravilnosti u tom području, bilo da se radi o propustima u pojedinim postupcima ili se radi o nabavi bez primjene odredaba zakona. Važno je naglasiti da se revizijom provjeravaju svi postupci nabave od planiranja do realizacije, osim Zakona o javnoj nabavi. Na nabavu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, a pojedina pitanja regulirana su i Zakonom o proračunu. Najčešće nepravilnosti uočene su kod donošenja planova nabave koji mora biti usuglašen sa financijskim planovima, znači donose se nerealne, nepokrivene nabave. Kod ustrojavanja i vođenja propisanih evidencija o nabavi i o zaključenim ugovorima imenovanju povjerenstava za provedbu postupaka nabave, dijeljenju istovrsne nabave tijekom godine kako bi se nabava obavila prema uredbi odnosno javnim ili ograničenim prikupljanjem ponuda umjesto javnoj ponudi. Revizijom je uočeno da je od Ureda za javnu nabavu često puta tražena i suglasnost za izravno ugovaranje, a značajan dio nabave obavljen je u društvenom većinskom vlasništvu države ili lokanih jedinica na koje se ne primjenjuju odredbe zakona. Taj članak je sada izmijenjen. Primjenjuje se od 1.10.2005. godine tako da više ured ne može dati, promijenili su se uvjeti nabave direktnom Na lokalnim razinama za manji broj jedinica utvrđene su nepravilnosti kod zaduživanja jer nisu pribavljene suglasnosti za zaduživanje, prekoračena je propisana stopa o visini zaduživanja, a u pojedinim slučajevima obavljeno je robno zaduživanje koje zakonskim odredbama nije dozvoljeno. Broj nepravilnosti i njihova učestalost pojavljivanja u poslovanju i financijskim izvještajima revidiranih subjekata upućuje na potrebu ustrojavanja jake unutarnje revizije uspostavljanja sustava unutarnjih kontrola koja je u tijeku, a stoga je ured u svim izvješćima upozoravao i na tu činjenicu. željela skrenuti pozornost na Ured, njegove ovlasti i zadaće, način obavljanja revizije, te na najčešće nepravilnosti koje se pojavljuju kod revidiranih subjekata. Sve opisane poslove tijekom protekle godine Ured je obavio sa 274 zaposlenika od čega je 217 ovlaštenih revizora. Prema kvalifikacijskoj strukturi 228 zaposlenika ima visoku spremu ili 83% od čega je jedan zaposlenik doktor znanosti, 10 zaposlenika su magistri znanosti, a 5 specijalista. Ovo naglašavam jer su svi te stekli u Uredu, radeći u Uredu i usavršavajući se na domaćim i stranim projektima, programima osposobljavanja. Možda je i dobro naglasiti da u Uredu radi 208 žena ili 75,9% a 66 muškaraca 24 i nešto posto. primili smo u zadnjih 10 godina oko 100 vježbenika koji su danas od njih vrsni revizori i obavljaju, međutim oni imaju svoje privatne živote, tako da u tom vremenu se rodilo 106 djece u Državnom uredu za reviziju. Jedna simbolična, ali dobra vijest koja eto uz posao i to, obavljaju i svoje privatne poslove. To govorim iz razloga što u pravilu smo imali u to vrijeme 20-tak revizora na bolovanju tijekom godine. U nastavku ću ukratko se osvrnuti na programske zadatke Ureda za narednu godinu. U skladu sa Strateškim planom razvoja Ureda koji je usklađen sa standardima Europske unije i prihvaćen od njenih predstavnika, određeni su poslovi i zadaci u narednom izvještajnom razdoblju, a to su redovito obavljati reviziju financijskih izvještaja i poslovanja u skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji. Posebne aktivnosti usmjeriti na revizije učinkovitosti trošenja javnih sredstava. Mi smo već počeli to raditi, oni traju duže jer se ispituju sve transakcije, ali mislim da će one biti učinkovite provedbe. Provoditi mjere i aktivnosti predviđene Akcijskim planom suzbijanja korupcije koji je usklađen s Nacionalnim programom suzbijanja korupcije. Mi sudjelujemo i u tome i u akcijskom primamo, svoj akcijski plan potrebne podatke dostavljamo Uredu i raspravljamo o tome. I nadalje, provoditi kontinuiranu izobrazbu državnih revizora sa stručnim seminarima kako bi bili što spremniji za najpoželjnije revizije, a i za revizije koja će se obavljati za sredstva europskih, odnosno predpristupnih fondova. Surađivati s drugim tijelima vlasti i stručnim znanstvenim institucijama u izvršavanju postavljenih zadaća i nadalje razvijati i uspostavljati suradnju s mnogobrojnim revizijskim institucijama u okviru naših međunarodnih udruženja, kao i surađivati sa zemljama koje imaju srodne revizijske sustave. time ne samo da se poboljšava kvaliteta rada državnih revizora već se pridonosi daljnjem razvoju međunarodnih odnosa. Nastaviti stalni proces modernizacije informacijskog sustava i njegovog povezivanja s drugim informacijskim sustavima javnog sektora na državnoj razini. Sad se mislim povezujemo sa Državnom riznicom pa će nam biti dostupniji podaci i moći ćemo jednostavnije pratiti što se … U okviru procesa uključivanja Republike Hrvatske u europske integracije, izvršavati međunarodne obveze, a nastojati i sudjelovati u zajedničkim projektima. Do sada smo radili na nekoliko zajedničkih projekata kako bi ih mogli uspješno i kod nas provesti. se./ … rada Ureda i nadalje mora biti prisutna poslovanju. Objavom na web stanicama Ureda svih naših izvješća koja su dostupna javnosti, zadovoljavamo načelo javnosti rada Državnog ureda za reviziju. I na koncu istaknula bih da je od 2004. godine Ured za reviziju uključen u CARDS program putem … projekta kojeg financira Europska komisija s dva milijuna eura. To su nepovratna sredstva. Projekt se provodi u suradnji s Državnom revizijom Velike Britanije i njegovom provedbom u trajanju od 30 mjeseci, sada završava sredinom godine. Naši državni revizori su prošli sve revizije financijske, neki revizije učinkovitosti, a veliki dio njih je bio i u posjetama drugim revizijama da vidimo kako oni rade i na koji način. Evo to bi bilo tom radu Ureda o revizijama o kojem bi se moglo govoriti jako puno. Međutim mi smo dali dosta materijala. Sva naša izvješća se nalaze na CD-ima koje smo vam podijelili, a mi smo ovdje koji ćemo objasniti sva moguća pitanja, razjasniti, a jako bi rado prihvatili vaše prijedloge i preporuke što bi mogli mi bolje raditi, što bi trebalo možda na šta više posvetiti pozornost. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Odbor je na svojoj 68. sjednici, a temeljem članka 65. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora raspravio o ovoj temi. U uvodnom obrazloženju predstavnik Državnog ureda za reviziju istakao je da je obveza podnošenja Godišnjeg izvješća o radu Državnog ureda za reviziju kao i podnošenje izvješća o obavljenim revizijama izvršeno u skladu s odredbama članka 11. Zakona o Državnoj reviziji. U ovom izvještajnom razdoblju, Državni ured za reviziju obavio je 484 revizije financijskih izvještaja i poslovanja subjekata na državnoj i lokalnoj razini, a od toga 8 revizija u okviru tvining projekta te 262 uvida u financijske izvještaje lokalnih jedinica. Revizijom financijskih izvještaja i poslovanja obuhvaćene su državni proračun i 29 korisnika državnog proračuna, 3 neprofitne organizacije, 4 projekta, 308 lokalnih jedinica, 54 trgovačka društva ili pravne osobe u većinskom vlasništvu države i lokalnih jedinica, 19 centara za socijalnu skrb, 18 muzeja, 5 javnih vatrogasnih postrojbi, te 42 subjekta, kazališta itd. Revidirana javna sredstva u ukupnom iznosu od 141 milijarde 429 milijuna itd. u ovom izvještajnom razdoblju revidiranim subjektima izražena su od strane Državnog ureda za reviziju 102 bezuvjetna mišljenja, 373 uvjetna mišljenja i 19 nepovoljnih mišljenja. Revizijom utvrđene nepravilnosti najčešće se odnose na računovodstveno poslovanje prihoda i primitka te rashoda i izdatke posebno u dijelu planiranih sredstava i namjenskog trošenja te na postupke javne nabave. Nakon obavljene revizije, Državni ured za reviziju prati aktivnosti svih revidiranih subjekata kod kojih su utvrđene nepravilnosti te zahtjeva da se u toku 60 dana navedeni subjekti očituju o tome što je poduzeto po danim nalazima i preporukama Državnog ureda za reviziju. Slijedećom revizijom provjerava se navodi za očitovanja navedenih subjekata. U raspravu na odboru istaknuto je da je u 2005. godini povećan broj revidiranih subjekata na državnoj razini za koje je Državni ured za reviziju izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju, a smanjen broj revidiranih subjekata na lokalnoj razini kojima je izraženo nepovoljno mišljenje. Revidirani subjekti u 2005. godini učinili su pozitivne pomake u vođenju poslovnih knjiga, čuvanju i korištenju javne imovine, trošenju i racionalnom gospodarenju javnim sredstvima. Međutim, upozoreno je da se već niz godina ponavljaju iste nepravilnosti kod revidiranih subjekata koje se odnose na računovodstveno poslovanje, planiranje sredstava i njihovo namjensko trošenje te posebno postupke javne nabave. Odbor je zauzeo stajalište da je nastavljen pozitivan trend iz prethodnog izvještajnog razdoblja u svezi s trošenjem i racionalno gospodarenje proračunskim sredstvima od strane većine revidiranih subjekata u navedenom izvještajnom razdoblju. Međutim, potrebno je i dalje pojačati kontrolu uz pomoć unutarnje revizije kako bi se svi poslovi obavljali u skladu sa zakonskim propisima. Nakon proveden rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak. prihvaća se a) izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2006. godinu. Pod b) izvješće o obavljenim revizijama za 2005. godinu. I pod c) izvješće o obavljenim revizijama za 2005. godinu posebni dio, mada ćemo sad vjerojatno raspraviti o ovom posebnom dijelu naknadno. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Svaki puta svake godine pred Parlament dođe izvješće Državne revizije i ovdje u Saboru i u hrvatskoj javnosti je veliko iščekivanje što u njemu piše, kako će teći rasprava i kojim će zaključcima Parlament usvojiti, primiti k znanju, odbiti ili će uz te zaključke donijeti neke druge zaključke. I uvijek završava otprilike na istom ili sličnom zaključku zaboravljajući pri tome da je Državna revizija tijelo produžena ruka Parlamenta kojem smo zakonom dali ovlasti da u naše ime nadzire racionalnost, zakonitost i pravilnost u poslovanju onih koji dobivaju novac iz državnog proračuna ili na drugačije načine koriste sredstva poreznih obaveznika ove države. Prema i zakonu i standardima koji ih obavezuju njihovo izvješće je opis stanja, nalaz i mišljenje. Na mišljenje se svaki od revidiranih subjekata ima pravo očitovati i onda u članku 7. Zakona o državnoj reviziji je upisano da to izvješće revizija dostavlja zakonskom predstavniku, pravne osobe gdje je obavljena revizija i nadležnom ministru ili fondu. Što ova odredba znači? Pravni predstavnik za ministarstva i Vladu pa i državne fondove je ovaj Sabor. Za lokalnu samoupravu općinska, gradska vijeća i županijske skupštine. Da li je bilo slučajeva da je pojedino predstavničko tijelo općine, grada ili županije izdvojilo jedan od nalaza ili mišljenja državne revizije i pokrenulo zakonom predviđene postupke za utvrđivanje eventualnih protuzakonitosti, podnijelo kaznenu prijavu koja je obrađena i procesuirana? Možda toga ima, ali ja prvo te podatke nisam mogao naći, ali iz medijskih izvješća ne sjećam se da je takvog nečeg bilo. Da li je Sabor osim onog univerzalnog zaključka kojem svi pribjegavaju na kraju cjelodnevne rasprave usvaja se izvješće i dostavlja se Državnom odvjetništvu da ono utvrdi da li ima negdje elemenata za pokretanje kaznenog postupka? To znači da onih 800 ili 900 stranica mi bi trebali ili tako obično se dešava dostaviti gospodinu Bajiću da njegovi onda iščitavaju i odlučuju da li ima kod pojedinog revidiranog ili kontroliranog subjekata elemenata za poduzimanje nekih drugih radnji. ohrabruje što je gospođa Krasić i ove godine kao i prošli put kad smo o tome govorili rekla iz godine u godinu stanje se poboljšava. Ta rečenica ostala mi je u sjećanju i prošli puta kada je rasprava o reviziji 2002., 2003. u ovom Parlamentu bila jako žestoka. Broj prijavljenih sudionika u raspravi vjerojatno je bio rekordan osim možda proračuna. Žestina dotad neviđena, kvalifikacije, lopovluk, krađe, muljaže, strahote, maltene je bio proglašen smak svijeta. Cijela bivša Vlada bi po raspravi tad bila trebala valjda bit uhapšena i zatvorena. Želim vjerovati da će se ta kritičnost čuti i danas iako je iz godinu u godinu stanje sve bolje, ali kritičnost je potrebna ne zato da pohvalimo da je sve bolje i bolje nego da svojom kritikom pošaljemo poruku da i to što je bolje još uvijek za nas nije zadovoljavajuće jer može biti još bolje. Ja svojim kolegama i kolegicama ostavljam rasprave za proračun, državne fondove, ministarstva, javnu nabavu i zadržat ću se samo na jednom segmentu ovog izvješća zbog toga jer je ovo jedini materijal, sistematizirani materijal iz kojeg se može vidjeti stanje u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Vlada i Ministarstvo financija nikad Saboru nije dostavila tako kvalitetan materijal iz kojega bi mi kao članovi Parlamenta mogli vidjeti prihode i strukturu prihoda općina, gradova i županija, rashode i njihovu strukturu, fiskalne kapacitete jedinica lokalne samouprave, racionalnost u poslovanju i koliko one koriste ili iskorištavaju vlastite potencijale za svoje proračune i napredak. Ja mislim da je ovo izuzetno značajno štivo i za Ministarstvo financija u trenutku kada priprema, predlaže i kada mi ovdje u Parlamentu i vodimo raspravu o decentralizaciji fiskalnoj, poreznoj, kako god hoćete. Međutim, onda nikad ovo izvješće ili ovakvo izvješće nisu bile osnova za pripremu decentralizacije. A podaci koji tad dolaze uvijek su suprotni, različiti, nejasni. Pa upravo zbog toga što smo jako puno o tome govorili i zbog istine, iznijet ću nekoliko podataka, nekoliko iznosa postotaka iz ovog izvješća, da shvatimo da ove tri godine i nešto mjeseci, unatoč svih zaklinjanja različitim prijedlozima, različitim raspravama porezni sustav u ovoj državi nismo ni za milimetar pomakli u korist lokalne samouprave. Čak štoviše, ono što jesmo napravili nažalost, a to će pokazati podaci za 2007. jer ovo je 2005., bit će na štetu lokalne samouprave. Prva činjenica. Komunalne naknade i doprinosi zajedno sa pristojbama koje plaćaju građani i pravne osobe iznose 3 i pol milijarde kuna godišnje, što nisu porezi, paraporezni prihodi. 2,9% svih proračunskih prihoda i države i lokalne samouprave. Ja vam ponavljam, 3 i pol milijarde kuna. Istovremeno županijski, gradski, općinski porezi iznose 520 milijuna kuna. Ili nekih 0,5% svih proračunskih prihoda. Van poreznog sustava od građana i pravnih osoba i poduzetnika 3 i pol milijarde ide po različite proračune. Nadalje, prema, meni je samo žao što Grad Zagreb nikad nije prikazan istom metodologijom kao županija. Jer bi usporedbu želio vršiti ne samo 20 županija i unutar njih općina i gradova nego i Grad Zagreb, ali. U 2005. porez na dobit iznosio je prihoda lokalne samouprave bez Grada Zagreba 603 milijuna kuna. U 2007. te stavke neće biti. To znate. Prihod na porez nekretninama iznosio je 390 milijuna. I tu je 60% pripadajućeg dijela. Da se prihvatio naš prijedlog da cjelokupni porez na promet nekretnina ide u korist lokalne i regionalne, to bi bilo novih 260 milijuna kuna prihoda. Barem djelomično, supstitucija ovoga što su u međuvremenu izgubili. Što državna revizija kaže u vezi fiskalnih kapaciteta županije u 2005. godini? Prosjek prihoda općina, gradova i županije po stanovniku u Hrvatskoj te godine je bio 3 tisuće 300 kuna. Ja ću zaokruživati iznose. 3 tisuće 371 kunu u prosjeku. U Gradu Zagrebu je to iznosilo 7 tisuća 251 kunu po stanovniku. Međutim, sve županije, svi gradovi i općine imaju manje-više iste obaveze prema svojim građanima, ustanovama, komunalnom sustavu zaštite od požara, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Kakav je to porezni sustav koji je doveo do toga da su Krapinska županija, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Požeška, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Međimurska za 500 kuna po fiskalnom kapacitetu manje, niže od prosjeka države. Ne za 5 kuna, ne za 50 kuna, nego za 500 kuna. Najmanje 500 kuna. Dakle, najjači od tih su na 2 tisuće 900 po stanovniku. Kako sa 500 kuna manje prihoda po glavi stanovnika isto izvršavati zakonom predviđene obaveze spram svojih građana? I zašto je to tako? Što je zajedničko ovim županijama koje sam vam nabrojio? Zelena Hrvatska. Struktura poljoprivrede, poljoprivreda i njena struktura, struktura gospodarstva i poduzetništva. I to nije pazite samo za 2005. Nije to ništa novoga. I četvrta i treća i druga i prva i 2000. i stalno to isto pokazuju ovi podaci. Moramo li popraviti porezni sustav

je iz godine u godinu za 500 kuna manji fiskalni kapacitet po stanovniku ima, onda nešto moramo napraviti. Nešto u sustavu nije dobro. I ukupni prihodi i porezni prihodi daju istu rang listu. Istu. I ukupni i porezni prihodi. To je ono što, s čim općinski načelnik, gradonačelnik ili župan prve sekunde preuzimanja vlasti nasljeđuju, od čega počinju i s tim gospodare. Dakle, i nije svejedno biti župan u sjevernom dijelu Hrvatske ili u južnom. Nije. I teritoriji županija kad se uzme u obzir i broj stanovnika opet dolazimo do istog problema. Bez Grada Zagreba najjači fiskalni kapacitet ima Istarska županija, 6 tisuća 341 kunu po stanovniku. Iza nje je Primorsko-goranska sa 5

Idemo dalje. Dakle, ponavljam Zagreb 7 tisuća 251 kuna. I kad usporedimo najniži i najviši fiskalni kapacitet po glavi stanovnika odnos je 1:3,5. 1:3,5. Da li to znači da u nekom dijelu države jedan stanovnik 3 i pol puta više vrijedi ili može dobit od lokalne samouprave nego u drugom dijelu države. Izvršeni rashodi i izdaci po županijama opet bez Grada Zagreba. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije itd. samo jednu poziciju sam analizirao a to je rashodi za zaposlene. U odnosu na ukupnu strukturu 12 milijardi prihoda koje su oni imali te godine, u prosjeku lokalna samouprava troši 16% za zaposlene, u prosjeku 16. Ali imamo mi i županije koje troše 18,6% ili 18,4% svojih prihoda za zaposlene kao što su Požeško-slavonska ili Krapinsko odnosno Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka ili one koje troše 11,5 ili 12,5 svojih rashoda za zaposlene kao što su to Međimurska odnosno Krapinsko-zagorska. Kada ove podatke u prihodovnoj i rashodovnoj strani proanaliziramo ponovno po broju stanovnika, izdvojit ću samo slijedeći podatak. Županijski porezi po stanovniku u 2005. u Ličko-senjskoj su iznosili 3,6 kuna, Brodsko-posavskoj 24, u Vukovarsko-srijemskoj 25 kuna. A istovremeno u Istarskoj 65 kuna, Dubrovačko-neretvanskoj 46 i u Međimurskoj 46,1. Ovaj podatak govori o tome koliko koji dio Hrvatske koristi vlastite kapacitete za razvoj. I na kraju, rashodi. Naknade građanima i kućanstvima potrošene u 2005. godini. U Virovitičko-podravskoj županiji po građaninu po glavi je bilo dato 51 kuna, Osječko-baranjskoj 52 kune, Vukovarsko-srijemskoj 61. Naknade građanima i kućanstvima. Istovremeno imamo da Istarska može izdvojiti 212 kuna po stanovniku, Ličko-senjska 209 i Primorsko-goranska 185 kuna. Ja želim vjerovati da ovakvu analizu i čitanje ovih podataka će napraviti u Ministarstvu financija i konačno izvršimo datu obavezu lokalnoj samoupravi da promjenom poreznog sustava shvatimo da nemamo pravo podržati porezni sustav koji donosi stanje 1:3,5. **Šeks, Vladimir

Damir (IDS)** Gospodine predsjedniče, gospođo Krasić, uvažena gospodo zastupnici! Ovo izvještajno razdoblje znači odnosi se na taj period o kojem je bilo riječi. Uredi obavljaju 484 revizije javnih vlasti koje su raspolagale sa 141 milijardom 459 milijuna 579 tisuća 231 kunom. Revizija je obuhvatila državni proračun i dvadeset i devet korisnika proračuna, znači ministarstva, zavode, 308 jedinica lokalne samouprave tj. županije, gradove i općine, 54 trgovačka društva u vlasništvu države i lokalne samouprave, 19 centara za socijalnu skrb, 18 muzeja, 5 javnih vatrogasnih postaja, 43 druga subjekta knjižnice, učeničke domove itd. To je odradila revizija. No, prva kritika. Pjesma bi rekla "Uzalud vam trud svirači" jer se nikome ništa neće dogoditi. Možda nekome u Istri čak i da gdje se očigledno primjenjuju "drugačiji zakoni" ali drugdje nikome ništa. U Fažani se diže kaznena prijava protiv načelnice zbog gradnje parkirališta bez dozvole što se. Nije pametno, ali ja bih volio znati jedan sličan primjer drugdje u državi. Drugo i to je bit, ovo izvješće je najžešća kritika o čemu je govorio gospodin Lesar apsurdne centralizacije i de facto je rasprava, tako ja doživljavam ovo izvješće, o izvršenju proračunu a ne klasičnoj reviziji jer ovakva revizija više s druge strane skriva nego otkriva osim ako si nije dala truda da po nalogu nekoga odozgo posebno revidira neke poslovne subjekte kao na primjer Hrvatsku radio-televiziju pa bi valjda iz toga proizlazilo da bi vodstvo kuće prije trebalo mirovinu nego u državnu službu, diplomaciju. No, ako je to tako za period 2003.-2004. što reći onda za ranije poslovanje u toj kući kada je bilo gore a ne bolje. No opet, s druge strane ne treba podmetati kao što se to čini u nekim medijima da je na primjer 704 milijuna kuna za nabavu roba, usluga potrošeno suprotno zakonu. To jednostavno ne stoji u ovom izvješću kako sam ga ja doživio. milijuna kuna za garderobu je potrošeno, suprotno zakonu 9,9 milijuna kuna danih nekih pozajmica za otkup stanova, kojih i čijih nije bitno sada ali o poduzećima ću kasnije jer to je i bit ovoga izvješća. Ministarstva, zavodi ne računajući ovaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, to je slučaj za sebe o njemu poslije, su mila majka jer su ministri izvrgnuti svakodnevnoj kontroli i javnosti i svakog zastupnika ali javna poduzeća su na neki način postale države u državi, bahati, svemoćni financijeri kroz javne radove pa reći ću i pojedinaca na vlasti ili stranaka svejedno gdje koja obnaša vlast, perači novca. Direktori dižu milijune kune ne samo otpremnina već i provizija a mi se bavimo sobom da li ručak u saborskom restoranu sa 2 dcl vina stoji 40 kuna i zašto nije više kao da je u drugim recimo tim državnim tvrtkama, željeznicama, poštama itd. manje sa time da kada se tih stotinu prvih ljudi bilo u željeznicama, pošti, elektroprivredi zaželi ići na ručak to onda jasno čini karticama koje glase na te tvrtke dok recimo zastupnici plaćaju iz svog đepa i neka tako bude. To isto vrijedi i za lokalnu samoupravu. Ovo izvješće ja bih rekao se kosi s pravnim revizorskim izvješćem a to je ono Državne komisije za kontrolu javne nabave. To izvješće je za mene bila prava revizija a ova tobožnja revizija je materijal za pregled izvršenja državnog proračuna. Zašto se ta dva izvješća kose? Zato jer Komisija za kontrolu javne nabave o čemu smo govorili pred sedam ili osam dana govori da se putem javne nabave ustupa radova za 26 milijardi i 85 milijuna kuna od čega 15 milijardi kuna ide za usluge, 4,100 milijuna kuna ide za nabavu robe, zapravo za radove a za nabavu robe ide cirka 6 milijardi 900 milijuna kuna a sama komisija konstatira da se osporavalo 5 milijardi 857 milijuna kuna. Komisija je poništila 50% tih natječaja što će reći da imamo ozbiljan problem svakog petog, šestog javnog natječaja koji je na neki način unaprijed fingiran ili namješten a o tome ova revizija ne govori ili govori samo u tragovima. To možda nije njen posao, ali to se mora konstatirati. Ponovit ću prije nego progovorim o uvodnim analizama revizije. Glavni problem Hrvatske postaju javna poduzeća. Na stranu što revizori u neke takve tvrtke nisu ušli od '98. ili nikad ali tu se vrti ogroman novac bez ikakvih nadzora a kako funkcioniraju nadzorni odbori najbolje oslikava slučaj, ne znam, Brodosplita, Croatia osiguranje a što bi tek bilo da je revizija na primjer ušla i u druga brodogradilišta, Hrvatske željezare, druge državne tvrtke ili komunalne i Obavili ste reviziju 9 tvrtki. Croatia Airlinesa, Hrvatske elektroprivrede, HRT-a, Hrvatskih pošta, Željeznica, Narodnih novina, Odašiljača i veza i tako dalje. Samo tih 9 tvrtki raspolagalo je za 2003. sa 16 milijardi 450 milijuna kuna. 2004. sa 17 milijardi 677 milijuna kuna. 2006. pretpostavljam blizu 20 milijardi kuna ako prihodi im rastu za 6, 7 pa i 8%. Na primjer Hrvatska elektroprivreda je 2004. ostvarila 8,5 milijardi kuna. Hrvatske željeznice 3,8 milijardi kuna, Hrvatske pošte milijardu 445 milijuna kuna i tako dalje i tako dalje. Tko se s njima do sada bavio? Gotovo nitko. Kako je sad iz svega ovoga recimo ispala INA čija dionica danas vrijedi 2,8 puta više nego kada je recimo prodana MOL-u. Gdje su neka druga poduzeća? Hrvatske željeznice moraju platiti 817 tisuća EUR-a zbog neiskorištenih dvije milijarde kuna po planovima, ulaganjima i projektima za modernizaciju i rekonstrukciju. Na zdravstvene preglede potrošeno je 8,1 milijun kuna mimo kolektivnog ugovora ali to je manje bitno. Neka jesu za te namjene ali 252 milijuna kuna ide za neko snimanje, edukacije, zbrinjavanje baterija, ne znam šta je to? Išlo je suprotno javnom natječaju. Narodne novine tiskale su za 76,5 milijuna kuna protivno javnom natječaju. Hrvatske pošte za održavanje računala zloupotrijebile su 10,3 milijuna kuna i tako dalje i Revidiramo jasno lokalnu samoupravu. I to je u redu. Ali da li je oportunije na primjer revidirati poslovanje općine Lanišće sa 400 stanovnika ili velika javna poduzeća koja raspolažu sa stotinama milijuna kuna? I tu dolazimo do biti. Državni proračun za 2005. bio je težak 102 milijarde 432 milijuna kuna. Lokalne samouprave znači plus onih 20 županija mimo grada Zagreba 12,6 milijardi kuna. Grad Zagreb 5,5 milijardi kuna. Ukupno 18 milijardi kuna. Od tih 12,5 milijardi kuna na 20 hrvatskih županija otpalo je dvije milijarde 682 milijuna kuna. Na 123 grada 6 milijardi 878 milijuna kuna. Na 426 općina dvije milijarde 770 milijuna kuna ili u prosjeku jedna županija je raspolagala sa 134 milijuna ili 18 milijuna EUR-a a što je doslovce ništa. To bi znači bio prosjek. U naravi ima jasno županije koje nemaju ni 100 milijuna kuna a neke imaju 300 milijuna kuna ali to se mora izmijeniti. To je apsurd jer nema centraliziranije zemlje od Hrvatske. Na strani 15. dat je presjek ostvarenih prihoda i primitka proračuna od 1996. do 2005. Znači sa 34,1 milijardu kuna 1996. mi smo došli na 103 milijarde kuna 2005. godine ili povećani su ovi prihodi za 3,02 puta dok su proračuni lokalne samouprave rasli za 2,6 puta, Grada Zagreba za 2,5 puta. Što je trebalo učiniti? Državni proračun recimo da raste 2,6 puta, a lokalne samouprave 3,02 puta pa bi ova, pa bi ovi njihovi prihodi umjesto 18 milijardi kuna narasli za 15 milijardi kuna na 33 milijarde kuna. To bi bila četvrtina tog javnog novca i tu bi se već započela neka kakva takva decentralizacija jer bi raspolagali sa 25% ostvarenih prihoda. Konačno, zašto ne reći i to? Kad se Hrvatska najbrže razvijala? Razvijala se Ustavom iz 1974. godine. I nije to nikakva nostalgija. Općine su tada raspolagale Sa 60% fiskalnog kapaciteta. Birali su šefa suda i šefa policije i šefa katastra i šefa financija i šefa narodne obrane i šefa teritorijalne obrane, a danas ne mogu ili ne može lokalna samouprava utjecati niti na ponašanje matičara jer je on državni a ne lokalni službenik. Inače od 426 općina njih 315 ili 73,9% ima proračune do 5 milijuna kuna. I sad o čemu mi govorimo? Ili ima previše općina ili su novci krivo raspoređeni ili neke općine jednostavno nemaju uvjete za opstanak. Posebna priča je nabava lijekova bez javnog natječaja. Navodno je riječ o dvije milijarde 815 milijuna kuna. Čitam danas intervju ovoga šefa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji kaže da kada bi se išlo na javni natječaj svi ti lijekovi bi bili skuplji 20%. 20%. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je slučaj za sebe. Cijenom, cijelom zdravstvenom sustavu, ja bih rekao čak se i šalju loše i poruke ali pustimo sad to kada se, neću govoriti o tome. Ali međutim još gore je što je dug za lijekove ovih ovih mjeseci dostigao dvije i pol milijarde kuna, a rok naplate za lijek na recept popeo se na 260 dana. Takva kriza unutar Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nije zabilježena zadnjih 8 godina. I na kraju će izgleda doći da će deficit države biti manji ali će naprosto novoj vlasti prepuštati se, prepustiti se gotovo bih rekao bankrotirani zdravstveni fond. Mene osobno raduje da su prihodi po stanovniku ne računajući Grad Zagreb malo veći u županiji Istarskoj nego drugdje. Na drugom mjestu u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji pa Primorsko-Goranskoj Primorsko-Goranskoj županiji, ali doista što reći za jednu Brodsko-Posavsku županiju sa 1095 kuna što je, ma brat bratu 6 ili 7 puta manje no što ima Grad Zagreb. 5 i pol puta, 6 puta manje od Istarske županije. Ili Virovitička-Podravska sa 1119 kuna. Dok je hrvatski prosjek 1752 kune, ali bit je ja još jedanput kažem u decentralizaciji uz jasnu pomoć slabijima jer ne vidim na primjer zašto bi se država trebala baviti baš svime i svačime, ali onda bi i sami trebali jasno prestati vršiti pritisak na centralnu vlast kada su poslovni subjekti posrijedi i Ono što je naročito zanimljivo to je Mirovinski fond. 629 tisuća 770 umirovljenika prima penziju ispod 2000 kuna. Razlika između novih starih umirovljenika 2004. bila je 430 kuna, 2005. 495 kuna, 2006. već je 531 kuna. je 531 kuna. Novih je sve više umirovljenika logično. Starih sve manje. 2004. novih je bilo 280 tisuća, sad je već 352 tisuće. Starih je bilo 2004. 742 tisuće. Sada je 690 tisuća. Kako do izjednačenja tih mirovina? Ja tvrdim samo na jedan način – novim radnim mjestima. Govorim to i u kontekstu činjenice koju konstatira i revizija da se u doprinose uprihodi i negdje 15 milijardi kuna, a godišnje nam treba za raspodjelu 27 milijardi kuna. Ali treba pronaći još 2 i pol do 3 milijarde kuna i jasno to učiniti. Stare i nove valja izjednačiti. To je moguće, ali rast mirovina ovisit će sutradan isključivo radnim mjestima i zato jasno ne treba opstruirati svaku investiciju do koje dođe u Hrvatskoj. I za kraj. Revidirano je nekoliko neprofitnih udruga. Samo što bi bilo kad bi netko revidirao stranke ili nevladine udruge, jao si ga i nama i njima. Bili bi kao i drugi. A ovako o drugima sudimo, jasno verbalno, a odgovarat na kraju nitko u ovoj zemlji neće za ništa osim ako netko na nekoga ne baci pik. Zašto i bi u zemlji koja je samo kroz pretvorbu na sve vijeke i vjekova delegitimirala se da se može početi pošteno raditi neki posao. Može prema drugima, ali ne i onima koji su stekli jasno cijelo nacionalno bogatstvo. Na žalost ništa od revizije pretvorbe, ništa o Zakonu o reviziji. Neće ga biti ni 2008. kao što se sad najavljuje. Ako ova vlast bude preuzela Hrvatsku kao što ga nije bilo niti 2004. Izvješće jasno treba prihvatiti, ali njime se malo što u ovoj zemlji postiže. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pozivam se na članak 63. odnosno 209. Obzirom da sam jutros pročitao Izvješća Odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku moram reagirati. Ova dva izvješća nisu točna.

nije povreda Poslovnika. Ne možete, ne mogu vam to na žalost dopustiti! Doći će vrijeme za to. Ne možete sad u ime kluba. Pa ne možete reći sada, pa nije predviđeno. To nije predviđeno. predviđeno. Ne može pet minuta stanke. Zbog čega? Obrazložite. Za čega bi? to je rasprava za odbor. To nije rasprava na plenarnoj sjednici. To ćete prenijeti. Što ćete sada postići s time da,

Da se očitujemo o izvješću Odbora za nacionalnu politiku i, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koju smo dobili na klupama. Stanka se ne može dati radi određenih događanja i zbivanja na odborima. Nema stanke po Poslovniku. Dajte mi riječ. Mogli smo već sve odraditi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ne mogu vam dati stanku, jer nije po Poslovniku. Ne mogu vam dati riječ. To ćete dati u raspravi. Idemo dalje. Ispravci netočnih navoda poštovani zastupnik Frano Matušić. Imamo ispravke netočnih navoda pa ćemo onda. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je u nekoliko navrata izrekao netočne navode. Kao prvo, rekao je da je riječ ovdje o tobožnjoj reviziji. Ne radi se o nikakvoj tobožnoj reviziji, kolega Kajin. Riječ je o Izvješću Državne revizije čiji rad doista vjerujem da većina saborskih zastupnika cijeni i u tom smislu molim vas da takve izjave ne upućujete više onomu koji se potrudio da doista uočimo sve propuste u radu državnih institucija. Drugo. Rekli ste da nema centraliziranije zemlje od Hrvatske. Kolega Kajin, izgleda da ne živimo ni u istoj zemlji, niti na istom planetu. I treća stvar rekli ste da su općine sedamdesetih godina birale šefove policije itd. A vi koji izazivate mračna vremena, nisu tada općine birale. Tada su šefovi partija i šefovi komunističke partije birali i suce i sve one dužnosnike koje ste vi naveli. Dakle, ovakvo zazivanje

**Hebrang, Andrija (HDZ)** Štovani kolega Kajin, u želji da prikaže što crniju situaciju u Hrvatskoj netočno je rekao slijedeće. Komisija za javnu nabavu poništila je svaki peti ili šesti javni natječaj što znači da je u tolikom broju slučajeva bilo namještenih natječaja, a što znači nekoliko milijardi kuna ne bi li se sve ogadilo ovom narodu. To naravno nije točno. Najveći broj poništenja javnih nabava nije zbog milijardi kuna, nego zbog administrativnih pogrešaka, zbog krivo nabrojene stranice, zbog nedostatka BON-a jedana ili BON-a dva, zbog toga što nije preveden neki certifikat itd. Prema tome, to su razlozi poništenja najvećeg broja natječaja, a točan izvještaj imamo ovdje kod gospođe Šime Krasić gdje se točno kaže koliko je bilo nepravilnosti. je točno, što je netočno rekao to je da je HZZO imao najgori rezultat u zadnjih 8 godina zbog dugova ne mogu elaborirati zbog isteka vremena. Vidim crveno gori, njemu crveno dogorijeva. To nije točno. Danas ima HZZO bolju situaciju nego ikada, a sa primjenom tablice A i B lijekova za godinu dana će plaćati sve u zakonskim rokovima, a sad plaća u istim rokovima kao i prije godinu dana. Treći ispravak poštovani zastupnik Pero Kovačević. Državna revizija je revidirala, odnosno obavila reviziju u 1556 slučajeva, utvrdila u 1481 slučaj da je bilo nezakonitosti, odnosno 95,17%. Prema tome, ništa od sankcija na utvrđeno činjenično stanje što je Hrvatski sabor obvezao i Vladu i Hrvatski fond za privatizaciju i sve nadležne. U tome je problem. Revizija radi svoj dio, ali druga nadležna tijela ne radi nitko ništa. I ovo mi liči sve isto kao i lani.

Unatoč tomu što mogu dijeliti mišljenje kakvo je stanje. Ali to nije točno da nije moguće ništa učiniti. Dapače, moguće je i nužno, samo treba znati i htjeti. A na ovakav način stvaramo samo alibi za apatiju da se stvara alibi kažem da nije u Hrvatskoj moguće drugačije i moguće poštenije. Što se tiče ovog kad sam već ovdje i ustala. I u ime kluba tražim 10 minuta. **Šeks, Vladimir prvo ispravak, završite sa ispravkom. Tko je sada zatražio u ime kluba? Kolega Linić ili kolegica Antičević? Tko je? … Gospodine predsjedniče, u ime kluba tražim stanku od 10 minuta. Razlog zašto tražim stanku je nejasnoća kako raspravljamo o materijalima koji su proglašeni: "službena tajna". Nije skinuta tajna. Predloženo je skidanje tajne, a nemamo odluke. Prema tome, dio zastupnika SDP-a želi razgovarati i progovoriti o ovim izvješćima. Ostaje nejasno pitanje, s obzirom da nismo problem razriješili mi tražimo za klub stanku da bi mogli se dogovoriti kako ćemo nastupiti. ako imate vi rješenje tog problema rado ćemo ga prihvatiti i bez stanke. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Znači u tome leži stvar, u onome što je kolega Lučin išao kroz povredu poslovnika. Točno je da je trebalo na prijedlog Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u pogledu Izvješća Državnog ureda za reviziju, posebni dio, skinuti oznaku: "službena tajna". Nije bilo kvoruma. Ja nisam mogao to staviti na glasovanje da se to skine jer nije bilo kvoruma. Nema ga ni sada, nema ga ni sada. Nema ga ni sada jednostavno, A vi želite dakle i o tome raspravljati, a mi bi morali onda skinuti oznaku: "službene tajne". Budući da je tome tako onda ćemo napraviti stanku jednu da se skupi kvorum. Da se skupi kvorum. nema drugoga. Jer inače nema stanke. Vi znate da po poslovniku da se iz razloga vezanih za rad radnih tijela Sabora ne odobrava stanka. … /Upadica se ne Stanku ćemo dati prvo da se utvrdi kvorum i da se može donijeti ova odluka i glasovati o skidanju oznake: "službena tajna". 15 minuta stanka.